Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u svoje pretince. Hitni postupak primjenjuje se sukladno s člankom 161. Poslovnika.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 Izvješće odnosno zapisnike sa sjednica odbora primili smo na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati uvodno obrazloženje? Ovdje je državni tajnik gospodin Davor Božinović. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o mjerama, međunarodnim mjerama ograničavanja. Još jedan dakle od zakona kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom odnosno s odredbama zajedničke, o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici Europske unije kao i s pravnim aktima Vijeća Europe. Naš je prijedlog da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se riješila osnovna pitanja za propisivanje uvjeta za brzu i učinkovitu primjenu mjera ograničavanja. primjenjuje mjere ograničavanja s ciljem očuvanja zajedničkih vrijednosti i interesa kao i nezavisnosti i integriteta Unije u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda, Helsinškog završnog akta Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, te smjernicama Pariške povelje za novu Europu osobito u dijelu koji se odnosi na vanjske granice što je za Republiku Hrvatsku od iznimne važnosti s obzirom na činjenicu da će nakon punopravnog članstva u Uniji geopolitičkim položajem biti dio njezine vanjske granice. Te činjenice doprinose važnosti potrebe utvrđivanja hrvatskoga zakonodavstva u području međunarodne sigurnosti i prijedlogom ovoga zakona osigurava se puna i učinkovita provedba svih sankcija i mjera ograničenja Europske unije prihvaćenih u skladu s odgovarajućim člancima Ugovora uniji. Mjere ograničenja su mjere usvojene od strane pojedinih zemalja temeljem prijedloga, odnosno zahtjeva međunarodnih organizacija, a primjenjuju se na treće države ili organizacije radi rješavanja kriznih situacija bez uporabe sile. S obzirom da se države i međunarodne organizacije koje ih primjenjuju uglavnom služe političkim i ekonomskim pritiskom na države ili organizacije na koje se takve mjere odnose, mjere ograničavanja opravdano smatraju mogućim alternativnim rješenjem otvorenih sukoba, te kao takve predstavljaju važan instrument borbe protiv terorizma, ugrožavanja mira i sigurnosti, kršenja ljudskih prava, odnosno međunarodnoga prava u cjelini. Vrlo važna osobina, mjera ograničavanja svakako je redovita revizija istih čime se otvara mogućnost pravovremene reakcije na zabilježen pozitivan pomak u zemljama na koje se takve mjere odnose, odnosno odmah nakon njegovog ostvarivanja. Takvim recimo pozitivnim gledanjem na problematiku mjera ograničavanja, odnosno sistemom nagrađivanja zemalja koje u međunarodnim odnosima odluče sudjelovati na konstruktivan, prije nego na destruktivan način stvara se plodno tlo za daljnju suradnju i razvoj čitavih regija. Nestankom koncepta međunarodnih odnosa koji se temeljio na globalnoj bipolarnoj strukturi i balansu dviju super sila otvoreni su kao što je poznato dame i gospodo novi procesi u kojima su pored država se pojavili novi nedržavni subjekti sa evidentnim utjecajem na međunarodnu sigurnost. Također, istovremeno se pojavljuju novi politički interesi, novi antagonizmi što uvjetuje nove oblike političkih odnosa između država kao i političkih procesa i odnosa unutar država. Pojava novih aktera na supranacionalnoj ali i subnacionalnoj razini koji u svom djelovanju u prvi plan stavljaju silu kao određujući faktor komuniciranja međunarodnu sigurnost stavljaju pred nove izazove. Nestabilnost, terorizam, sukobi, vojna prijetnja ponovno se vraćaju u fokus interesa premda na sasvim nov način koji iziskuje novo razumijevanje i odnos prema ovim kategorijama. To svakako traži prikladan odgovor država institucija Međunarodne zajednice u čemu Republika Hrvatska nimalo ne zaostaje vodeći računa o međunarodno prihvaćenim oblicima suradnje. Jedan od važnih instrumenata međunarodne politike koji kao konačan cilj imaju očuvanje mira i jačanja međunarodne sigurnosti svakako su međunarodne mjere ograničavanja definirane kao učinkovit mehanizam kontrole naoružanja, sprječavanja širenja oružja masovnog uništenja, te s tim u svezi sprječavanja financiranja terorističkih i drugih nedržavnih subjekata, ali i pojedinih država i njihovih institucija koje ne poštuju međunarodno pravo u segmentu sigurnosti. Za Republiku Hrvatsku koja se od primatelja, odnosno objekta uspješno profilirala u davatelja, odnosno subjekta sigurnosnih mjera o čemu je više bilo govora u prethodnoj točki i upravljanju dakle kriznim situacijama od izuzetne je važnosti da iskustvom i stečenom ekspertizom aktivno sudjeluje i doprinosi međunarodnom sustavu kolektivne sigurnosti. Osim u rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda mjere ograničavanja mogu imati izvor i u autonomnim mjerama ograničavanja Europske unije čije države članice sukladno odredbama nadležnih tijela direktno uvode mjere sukladne sankcijama iz rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a ili donose svoje autonomne restriktivne mjere. Stoga je prilikom izrade Prijedloga zakona međunarodnim mjerama ograničavanja poseban naglasak stavljen na konzultiranje rješenja koje u tom segmentu daje Europska unija u cjelini kao i pojedinačne zemlje članice osobito one koje su punopravnom članstvu pristupile u posljednjem krugu proširenja. Dokumenti na koje je stavljen poseban naglasak prilikom izrade prijedloga ovog zakona a kojima je Europska unija definirala svoj stav jesu prije svega smjernice za provedbu i ocjenu mjera ograničenja, zatim osnovni principi i najbolja iskustva Europske unije za učinkovitu provedbu mjera ograničenja. Važno je također istaknuti da ovaj prijedlog zakona proizlazi iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te je naveden u Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje EU za 2008. godinu u području zajedničke vanjske sigurnosne politike. Nakon usvajanja Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma donošenje ovog zakona doprinijet će sigurnosnoj i vanjskoj politici u toj mjeri da možemo reći kako su oba dakle oba zakona obuhvaćaju dva vrlo važna segmenta koje predstavljaju moderni i sigurnosni izazovi. postojeći zakon iz 2004. ne određuje nadležnosti i obveze pojedinih institucija za primjenu i provedbu međunarodnih mjera ograničavanja niti su njime predviđene kazne za prekršioce prepoznata je potreba za implementacijom ta dva segmenta u hrvatsko zakonodavstvo i to je dame i gospodo pred vama dakle u obliku prijedloga novog zakona. On polazi od učinkovite primjene međunarodnih mjera ograničavanja definirajući nadležnost tijela odgovornih za provedbu kao i nadzor nad provedbom tih mjera. Također uvedene su i prekršajne odnosno kaznene odredbe za fizičke i pravne osobe odnosno druge subjekte u slučaju kršenja istih. Posljedice koje će proizaći iz ovoga zakona su stvaranje pravnog okvira za provedbu restriktivnih mjera koje se donose u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske cjelovito i koordinirano djelovanje tijela državne uprave u provedbi restriktivnih mjera u skladu s međunarodno preuzetim obvezama odnosnoj odlukama organizacije Ujedinjenih naroda u slučaju kad se Republika Hrvatska pridruži restriktivnim mjerama drugih međunarodnih organizacija i u drugim slučajevima u skladu s međunarodnim pravom. U svrhu što bolje pripremljenosti tijela državne uprave i drugih tijela koje će biti uključena u provedbu zakona i prije samog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nužno je dakle stvoriti učinkovite mehanizme uvođenja mjera ograničavanja kako bismo nakon samog pristupanja imali ustaljen i uspješan način provedbe istih. Nadalje od osobite je važnosti i nacionalnog interesa Republike Hrvatske da što prije počne primjenjivati odredbe ovog zakona kako bi se time povećala sigurnost svih njezinih građana. Dakle zakon naravno je dio i pravne stečevine Europske unije na prvom mjestu donosimo zbog sebe samih, zbog svojih građana tako da je važno napomenuti i da odgovorna primjena ovih mjera osobito kad je riječ o gospodarskom sektoru vodi i i do postizanja visokih kriterija poslovne odgovornosti i boniteta doprinoseći ugledu hrvatskih tvrtki kojima se dugoročno otvaraju nove, kvalitetnije mogućnosti poslovanja. Stoga sukladno članku 161. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažemo donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Gospodine potpredsjedniče zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za vanjsku politiku uvaženi zastupnik Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora na 13. sjednici održanoj 19. studenog 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja s konačnim prijedlogom zakona P.Z.E. broj 182 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. listopada 2008. godine. Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o prijedlogu ovog zakona kao matično radno tijelo. U raspravi članovi odbora su istaknuli važnost i interes Republike Hrvatske kao države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji da podrži ovaj prijedlog zakona kojim će se jasnije definirati ograničenja prema pojedinim državama odnosno njenim fizičkim i pravnim subjektima. Dosljednom primjenom međunarodnih mjera ograničavanja sprečava se odnosno ograničava kretanje određenih roba, ljudi i imovine u slučajevima koji mogu dovesti do ugrožavanja sigurnosti na međunarodnoj razini, a istovremeno se osnažuju vanjskopolitički interesi i nacionalna sigurnost građana Republike Hrvatske. Odbor za vanjsku politiku je nakon provedene rasprave jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja. Hvala lijepa. Odbor za zakonodavstvo. Nema prijave. Europske integracije isto tako. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik kolega Miljenko Dorić. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestat će važiti Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama. Ovo spominjem samo zato jer sam bio nazočan u ovom Domu 2004. godine kad smo, kada su prihvaćene svi prijedlozi u svezi sada važećeg zakona. Moram reći i to želim posebno podvući da smo mi iz opozicije imali niz prijedloga da se taj zakon poboljša. Nažalost ni jedan jedini prijedlog tada opozicije nije prihvaćen i vidite da nakon 4 godine zakon dolazi na popravni ispit. Ne samo da dolazi na popravni ispit nego je predlagatelj hrvatska Vlada odlučila da je on toliko loš da se izmjenama i dopunama on ne može popraviti već se donosi potpuno novi zakon. Prema tome poučak bez obzira na to što želimo što brže usvojiti usvojiti europsku pravnu stečevinu ne treba previše žuriti jer se onda posao ponavlja i po nekoliko puta. Današnji zakon iako je predviđao restriktivne mjere prema fizičkim osobama na primjer nije predviđao niti jednu jedinu konkretnu mjeru usmjerenu prema fizičkim osobama. Naime predviđao je i predviđa, evo još uvijek je aktualan, tri vrste mjera; prekid diplomatskih odnosa, prekid gospodarskih odnosa i prekid svih vrsta komunikacije. Ali nijedna kao što vidite nije se odnosila na fizičke osobe iako su one bile u zakonu spomenute i na njih se treba odnositi taj zakon. Isto tako postojeći zakon ne predviđa nikakve kazne ili sankcije za kršenje zakona. Ovaj prijedlog zakona koji imamo pred sobom apsolutno moramo reći da je bolji, znatno poboljšanje u svim onim nedostacima koje smo tada naglašavali i podvlačili. Ja bih istaknuo ta poboljšanja jer smatram da je to uistinu važno. U članku 2. prijedlog zakona propisuje da osim slijeđenja međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija Republika Hrvatska po ovom prijedlogu zakona sukladno međunarodnom pravu može uvoditi mjere ograničenja, dakle svoje vlastite mjere ograničenja, što je dobro. U istom članku zakona nabrajaju se mjere ograničavanja kojih je sada 6, ne više 3. Pored ranije navedene tri mjere sad imamo i embargu na oružje, ograničenje ulaska u zemlju i ograničenje raspolaganja imovinom. Ovo zadnje ograničenje vrlo je značajno. Ono po prvi put uistinu se odnosi na fizičke osobe. Naime, ograničenje raspolaganja imovinom dobro je razrađeno, vrlo je jasno definirano što je imovina i na što se odnosi ovaj prijedlog zakona. Ovaj put u članku 15. i 16. prijedlog zakona predviđa i razrađen sustav kazni za kršenje zakona, što je do sad bio veliki nedostatak. Međutim, mi u klubu HNS-a imamo i nekoliko prijedloga pa bi zaista molili vas predlagatelje da nas saslušate i da po mogućnosti neke od njih korigiramo. Naime, prijedlog zakona uvodi tzv. stalnu koordinacijsku skupinu za praćenje provedbe mjere ograničavanja umjesto dosadašnje međuresorske skupine. Navedeni zakon, postojeći zakon naime taksativno navodi ministarstva, njih čak 7 čiji predstavnici sačinjavaju međuresorsku skupinu, dok u ovom prijedlogu zakona nema ni riječi o ustroju, o ovlastima, o pravilima djelovanja same skupine, već se kaže da će se ta pitanja riješiti odlukom o osnivanju koju će donijeti Vlada. Voljeli bi nešto više znati o toj odluci, kada će se ona donijeti i kako predviđate riješiti sastav. Ostaje nam nejasno da li je ova stalna skupina zamišljena kao međuresorska skupina, kako je bilo do sada ili na neki drugi način. Smatramo da bi u ovom zakonu trebalo definirati koliko će skupina imati članova, iz kojih su resora i koja razina državnih dužnosnika će biti u sastavu te skupine. Isto tako trebalo bi definirati tko za skupinu obavlja administrativne i stručne poslove jer iz dosadašnjeg iskustva kolegice i kolege znamo da kvaliteta rada ovakvih tijela u velikoj mjeri ovisi o administrativnom kapacitetu službi koje ih prate. Konačno, članak 6. prijedloga zakona govori da će Vlada svojom odlukom uspostaviti zbirku podataka o poduzetim mjerama ograničavanja te fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose. Stavak 5. predviđa da se ovi podaci pohranjuju 5 godina od prestanka mjera ograničavanja. Smatram da je ovaj rok prekratak i da bi trebao biti barem dvostruko duži jer ovaj rok ustvari određuje rok u kojem institucije sustava pamte aktivnosti subjekata koje su prouzročile primjenu mjera ograničavanja i iz tog razloga smo ispred kluba HNS-a i dali jedan prijedlog amandmana, nadam se da ste ga dobili gdje predlažemo da se taj rok produži sa 5 na 10 godina. Nakon svega iznijetog želim naglasiti da će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog zakona. Smatram da je on značajno poboljšanje u odnosu na postojeći zakon s tim da bih vas stvarno molio da ozbiljno prihvatite, odnosno razmotrite ove naše prijedloge, posebno amandman kojeg smo ovdje podnijeli. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, uvažena kolegica zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržava Prijedlog zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja s Konačnim prijedlogom zakona. Prije no što krenem u raspravu o samom prijedlogu zakona smatram potrebitim da se kratko osvrnem i na prošlost. Tako je Hrvatski sabor 2004. godine usvojio Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama čime se željelo urediti uvođenje, provedba i ukidanje međunarodnih restriktivnih mjera koje Republika Hrvatska uvodi, provodi ili ukida protiv država, međunarodnih organizacija, teritorijalnih entiteta, pokreta ili fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata obuhvaćenih međunarodnim restriktivnim mjerama. Provedba navedenog zakona pokazala je nedovoljnu učinkovitost i efikasnost te je procijenjeno kako bi donošenjem novog zakona trebalo stvoriti odgovarajući pravni okvir za uvođenje i primjenu međunarodnih mjera ograničavanja u pravni sustav Republike Hrvatske. Budući da je dosadašnja praksa europskih zemalja pokazala da su međunarodne mjere ograničavanja vrlo učinkovit mehanizam kontrole naoružanja, sprječavanja širenja oružja masovnog uništenja te s tim u vezi sprječavanja financiranja terorističkih i drugih nedržavnih subjekata, ali i pojedinih država i njihovih institucija koje ne poštuju međunarodne dogovore pokazalo se nužnim omogućiti njihovu što bržu i izravniju primjenu u Republici Hrvatskoj. Mjere ograničavanja raznovrsne su po svom sadržaju i dosegu te se najčešće svrstavaju u gospodarske sankcije zabrane uvoza i izvoza oružja i druge vojne opreme, opreme, roba s dvojnom namjenom koje bi mogle poslužiti izradi oružja za masovno uništenje. Mjere ograničavanja isto tako mogu biti prekid diplomatskih odnosa, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, potpuna ili djelomična ograničenja uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te prometnih, poštanskih i drugih komunikacija, ali i embargo na oružje, ograničenje ulaska u zemlju, ograničenja raspolaganja imovinom i druge mjere u skladu s međunarodnim pravom. Srodne mjere su i financijske sankcije koje uključuju od zamrzavanja financijskih sredstava pa do pljenidbe imovine te zabranu poslovanja s pojedinim bankama, odnosno drugim financijskim institucijama. Mjere ograničavanja uključuju i ograničavanje ulaska, odnosno prolaska kroz zemlju pojedinih imenom i prezimenom navedenih osoba. Ovim će se zakonom urediti pitanja koja se odnose na brzu i učinkovitu primjenu tih mjera. Po donošenju zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, Vlada će osnovati stalnu koordinacijsku skupinu za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja, za praćenje i koordinaciju primjene mjera ograničavanja iz ovog zakona. Odlukom o osnivanju skupine Vlada će detaljno urediti ustroj, ovlasti, način i pravila djelovanja skupine koju će voditi predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove. Vlada će isto tako donijeti i odluku o uspostavi zbirke podatka o mjerama ograničavanja fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se te mjere ograničavanja i odnose. Zbirku podataka će uspostaviti, voditi i održavati ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Ova zbirka podataka o fizičkim osobama sadržavat će relevantne podatke o identitetu i državljanstvu, potpune podatke o imovini na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja. Zbirku podataka o pravnim osobama i drugim subjektima sadržavat će podatke o nazivu i sjedištu pravne osobe, osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe, potpune podatke o imovini na području Republike Hrvatske, datum početka i datum prestanka određene mjere ograničavanja, poduzete mjere ograničavanja te podatke o osnovanoj sumnji na počinjenje prekršaja ili pokušaja kršenja mjere ograničavanja. Navedeni podaci o fizičkim i pravnim osobama pohranjivat će se pet godina od prestanka mjera ograničavanja, a nakon isteka tog roka podaci će se brisati, odnosno uništavati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno s propisima koji uređuju tajnost podatka ili će se arhivirati sukladno propisima koji uređuju sigurnost arhiviranog gradiva. Podatke iz ove zbirke podataka Ministarstvo vanjskih poslova moći će dostaviti međunarodnim organizacijama sukladno zakonskim propisima i na njihov zahtjev. Bude li postojala sumnja da kršenje ili pokušaj kršenja mjera ograničavanja sadrži elemente kaznenog djela ili nekog drugog kažnjivog djela, podaci sadržani u zbirci podataka dostavit će se državnim tijelima nadležnim za otkrivanje prekršajnih ili kaznenih djela i pokretanje postupka. Fizičke i pravne osobe i drugi subjekti imati će pravo na uvid u podatke u zbirci podataka koji se na njih odnose sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka. Treba napomenuti i da za štetu prouzročenu primjenom ovog zakona neće biti moguće podnijeti zahtjeve za naknadu štete Republici Hrvatskoj ili osobama koje primjenjuju mjere ograničavanja osim ako šteta ne bude prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom. Dosljednom primjenom međunarodnih mjera ograničavanja sprječavat će se, odnosno ograničavati kretanje određenih roba ljudi i imovine u slučajevima koji mogu ugroziti nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske ili sigurnost na međunarodnoj razini. Također novi će zakon istovremeno osnažiti hrvatske vanjskopolitičke interese. Ono što je vrlo važno jest upravo to da će se novim zakonom jasnije definirati raznovrsno ograničenje prema pojedinim državama odnosno njenim fizičkim i pravnim subjektima, a istovremeno će se izvršiti usklađivanje s propisima Europske unije čije države članice sukladno odlukama nadležnih tijela Unije direktno uvode mjere sukladne sankcijama iz rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a ili donose svoje autonomne restriktivne mjere. Republika Hrvatska kao kandidat i kao buduća punopravna članica do primanja u članstvo u uniju, donositi će pojedinačne odluke Vlade o uvođenju pojedinih takvih mjera za različite subjekte, a nakon punopravnog članstva donositi će se i primjenjivati direktno i sukladno acquis communautarieu. Na kraju još jednom želim naglasiti da Klub zastupnika HDZ-a daje punu podršku donošenju ovoga zakona. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava sadržajno donošenje ovakvog zakona smatrajući da nam je on itekako potreban. Međutim moramo skrenuti odmah pozornost, sam naslov koji je sasvim ovako benigan, tako ni adresatian na koga se on upućuje, a niti oni koji će ga primjenjivati iz naslova ovog zakona ne mogu dokučiti o čemu je riječ, niti javnost iz toga može razabrati o čemu je riječ. Naime mi ovdje obnoć raspravljamo o Prijedlogu zakona o međunarodnim mjerama ograničenja. Što je to? Dakle, ali kao što je nejasan sadržaj, naziv zakona, nejasan je također i sadržaj, odnosno zbog svega toga dolazi u pitanje primjenjivost ovog zakona a itekako nam je stalo da on bude primjenjiv, o tome je govorio i kolega Dorić. Pravo je čudo i zaista zbunjuje da Vlada nije na neki način popularizirala donošenje i najavila donošenje ovako važnog zakona koji mi prepoznajemo što bi on trebao zaista i biti, kao jedan važni antimafijaški zakon. On se u tim mjerama vladinim niti ne prepoznaje kao takav, ali on u svom sadržaju bi trebao to biti i ima nagovještaja da on to i jeste, ali u provedbi i mjerama koje ga razrađuju, odnosno koje razrađuju i primjenu tog zakona, a i na one koji ga trebaju primijeniti primijeniti i kako će ga primijeniti, ostaje vrlo upitno i ishod svega toga vrlo vrlo upitan. Naime ovdje se raspravlja o vrlo ozbiljnim stvarima, a kako da mi kao država budemo uspješni protiv mafijaških organizacija koji ne poznaju granice i koji itekako, čiju opasnost vidi i Ujedinjeni narodi, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Europska unija, a i mi smo je verbalno prepoznali na žalost i na ulicama krvavih obračuna i ubojstava najnevinijih ljudi. Prema tome, zakon bi prije svega u nazivu trebao promijeniti svoj naziv. Kada se donosio Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama također isto ne zna se o čemu je bilo riječi i sada Vlada sama priznaje da su njegovi učinci i efikasnost bili gotovo nikakvi, odnosno trebalo bi vidjeti i nitko se nikad nije pitao sve ove godine, niti je Vlada tu nalazila za shodno kakvi su to učinci Zakona o restriktivnim mjerama koji je dan danas na snazi, a koji bi trebao zamijeniti ovaj zakon. Koliko imovine je zamrznuto, ne po sudskim odlukama, nego po primjeni ovog zakona, jer ovaj zakon traži nešto drugo, traži nešto više. Ne sudske odluke. To je drugo, to je sudbeni dio vlasti, koji dolazi ono post vestum. Ovdje se u uvodu, odnosno ocjeni stanja i govori upravo o tome da sudbene i sve one mjere dolaze post vestum, kada je zlo već učinjeno. Dakle, kako upravo taj novac mafijaša i sredstva njihova kojim oni kupuju, a to su droge, oružje itd., presjeći odmah u začetku, i što svaka pojedina država može i mora učiniti. Dakle, ovdje se spominje u tom uvodu, što je obveza države, kad te mjere donosi država, prema određenoj drugoj državi, koja bi se tako, na takav način kriminalno ponašala, prema nekim međunarodnim institucijama, ali jednako tako i prema pojedincima sa imenom i prezimenom. E sad tu smo na vrlo jednom skliskom i nejasnom terenu. Uopće se ne zna tko će donositi takve jedne mjere. Kaže da Vlada donosi Republike Hrvatske, donijet će odluku o uvođenju mjera ograničavanja kojom prepisuje primjenu mjera ograničavanja ovisno od slučaja i određuje vrstu mjera ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje i nadzor nad primjenom. Je li to ona donosi i za konkretnu osobu? To ništa ne kaže se. Tko će donositi te odluke? Naime, radi se o vrlo ozbiljnim odlukama, pogotovo kada se radi o fizičkim osobama, i to treba donositi ili sud ili neko posebno tijelo. Ovdje se u članku 11. samo nabraja da će iz uloga suda, kada iznimno od te odredbe ograničanja raspolaganja imovinom, kada se govori o zamrzavanju imovine ipak će o nekim izuzecima odlučiti sud. Ali onda tko odlučuje o tim mjerama? Pa nemojte da shvatimo da zaista želimo donijeti ovakav zakon kako bi mogli figurirati pred Europskom unijom, da smo donijeli zakon, a u biti ne želimo da se on primijeni. Ostaje vrlo sumnjivo, odnosno mi se pitamo zbog čega Vlada ovo nije navijestila kao značajnu antimafijačku vjeru. Ovo je jedan od najsnažnijih zakona. Čak vidite i u onom ocjene stanja, kada se donosio onaj zakon, isto tako …/Govornica se ne razumije./…, nitko nije znao o čemu se tu radi, Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama, koji je sada na snazi, ali lijepo je u obrazloženju stajalo da se taj zakon upravo, da je cilj tog zakona da se uspostavi djelovanje tijela državne uprave koji primjenjuju te međunarodne restriktivne mjere, postupajući prema sljedećim, prema odredbama sljedećih zakona. Pa se nabrajao, dakle i Zakon o sprečavanju pranja novca, i Zakon o pravilima, načinima i uvjetima izvještavanja Zakon o USKOK-u, Zakon o kretanju i boravištu stranaca, zatim Zakon o proizvodnji, prijevozu i trgovanju oružjem i vojnom opremom. To je nužno, jer tamo postoje posebne specifične mjere i sad bi to trebalo obuhvatiti i da vidimo tko donosi te mjere. Da li je to sud. Ovdje se čak u nekom …/Govornica se ne razumije./… se nešto spominje sud, ali uopće ne tako detaljno kao što bi to trebalo. Pa je li to općinski sud? Je li to sud građanski? Je li to vanparnični, je li to kazneni? O tome nema ni riječi. To je neprimjenjivo, a radi se o vrlo ozbiljnim stvarima. Prema tome, kakve posljedice će proizvesti ovaj zakon. Gotovo bojim se jednake kao i Zakon o međunarodnim restriktivnim mjerama. Ovdje se lijepo u ocjeni stanja govori koji su to srodne mjere. One su raznolike, koje donosi Vijeće sigurnosti, Europska unija, ali i druge mjere međunarodnih organizacija kojima će se Republika Hrvatska tek priključiti. Dakle, znamo tko je izvor i koje su nam odredbe. A sad kako dolazi do primjene? Ovdje se spominje između ostalog i o zamrzavanje financijskih sredstava i nešto zakon o tome i govori. Onaj prethodni to nije govorio. To govori odredba članka 11., ali se ne govori tko će donijeti ograničenje to, o zamrzavanju imovine. Je li to sud? Govori se samo u članku 12. kad sud će iznimno dopustiti da se koriste ta sredstva. Pa bi se onda nekakvom analogijom možda mogla izvesti i zaključak da će biti on nadležan, ali neće ovdje dolaziti u primjeni do konkurencije nadležnosti da li su to sudovi ili upravna tijela, nego o odbacivanju i proglašavanju nenadležnosti. A neće biti uporišta dobrog ovdje u zakonu tko bi onda na kraju upravni sud ili ustavni, kad se radi o sukobu nadležnosti državnih tijela mogao odrediti koje je to državno tijelo. A na kraju krajeva, radi se i ozbiljnim stvarima. Zašto zakon, ako u ocjeni stanja govori o različitim mjerama, govori o zamrzavanju, govori se o pljenidbi imovine, govori se o zabrani poslovanja pojedinim bankama, a zakon razrađuje samo zamrzavanje imovine i to samo djelomično. U zakonu nema ni riječi kako će se vršiti pljenidba, tko će je vršiti, tko će i na koji način vršiti zabranu poslovanja s pojedinim bankama, odnosno drugim financijskim institucijama. Jedino se govori, a ovdje je moguća i politička zlouporaba, ako nekome bude blokirana njegova imovina ili njegovoj tvrtci, lijepo zakon kaže ovaj prijedlog je zakona da država Republika Hrvatska koja je to ishodila takve mjere, odredila ih ne odgovara za štetu. Pa to tako pak ne može. To su ozbiljne stvari. Mi želimo i smatramo da nam je itekako potreban ovakav zakon, ali još jedanput upozoravamo, ozbiljno upozoravamo kao što smo upozoravali i prije četiri godine, kada je onako potiho, jer su neki mediji prepoznali tu da je možda zapljena tu imovine ili zamrzavanja imovine onih optuženika koji se nalaze u Haagu, ili su trebali otići u Haag, pa se to nekako htjelo donijeti zakon, a da se ne prepozna da je to to. I sada su stvari drugačije, ali još uvijek nismo napravili sadržajan iskorak. Ozbiljno pitanje je dakle, mi ovdje vodimo borbu i želimo se priključiti kao zemlja koja pristupa Europskoj uniji, kao zemlja koja je vrlo energična u borbi protiv mafijaša organizirane bande, koja čini veliku štetu diljem svijeta. Pa vidjeli smo i u Hrvatskoj. Oni su organizirani, oni su organizirani kao poduzeće i to strogo, gotovo kao vojno poduzeće, strogo hijerarhijski, u članku, oprostite članku 5. Vlada će se boriti protiv njih na način da će osnovati skupinu. Skupinom protiv organizirane mafije i kriminala. Mi smo čak u prethodnom zakonu imali međuresorsko tijelo, gdje je po službenoj dužnosti dolazio i ministar unutarnjih poslova, ministar pravosuđa, financija, vanjskih poslova. Sada više nema niti tog međuresorskog tijela, nego neka skupina. Pa ne treba gledati Klaićev i Anićev rječnik da se po definiciji vidi da je skupina, nakupina ljudi koji ovako razglabaju o nečemu, ali nemaju takve ovlasti, niti takvu moć da bi se mogli na jedan ozbiljan način suprotstaviti, odnosno ne samo takvoj vrsti najopasnijeg kriminaliteta, nego ispuniti ove zadaće koje se od nas kao države koja koja pristupa Europskoj uniji i koja je deklarirala eto svoju riješenost u borbi protiv terorizma, protiv mafijaških organizacija zaista biti uspješna. evo mi ćemo još jednom, evo ja u ime kluba SDP-a napominjem što su eksperti, nezavisni stručnjaci Europske komisije rekli o Hrvatskoj. U Hrvatskoj mafijaši postaju ugledni biznismeni, autori spomenutog izvještaja koji govore upravo da je Hrvatska El Dorado za perače nova, da nisu stvorene u Hrvatskoj mogućnosti da se rano uđe u trag ilegalno stečenom novcu i zaplijeni oprane dobici. Mi smo čuli što će se dogoditi u tijekom postupka, da će se oduzeti imovina takvim osobama i da nije država dužna njima dokazivati, nego da oni eventualno moraju dokazivati suprotno da je ona stečena na legalan način. To je svakako potrebno. Šteta što to nismo imali prije kada smo to u ime kluba SDP-a i na izmjene kaznenog zakona i tražili. Ali sve to u post festu, sve to onda kasnije dolazi. Zato nam je neophodno potrebno ovo što upravo i neovisni stručnjaci Europske komisije koji govore upravo, koji se bave borbom protiv organiziranog kriminaliteta, upozoravaju što je Hrvatskoj potrebno. Oni također napominju da bi kriminalni slučajevi pod posebnom istragom trebali biti riješeni u određenom roku. A mi ovdje ne znamo koja su to tijela koja će provoditi ove restriktivne mjere, odnosno ograničavajuće mjere. ja molim ovdje zaista predstavnika Vlade koliko je u mogućnosti sada odgovoriti ili da na neki način mi dajemo podršku donošenjem ovog zakona, jer ovo je teško i popravljivo. Znate teško je je podnormiran. Prošli je imao 7 članaka, sada ima 20 članaka i izazvat će, mi ćemo se blamirati kao zemlja koja nije mogla primijeniti, čak i da hoće primijeniti ona to na temelju ovakvog zakona ne može. Dakle, tražimo odgovore, ukoliko je još moguće prije izglasavanja ovog zakona, tko će donositi odluke i o pojedinim ne samo mjerama zamrzavanja, nego jednako tako i o pljenidbi te imovine, o zabrani poslovanja s pojedinim bankama, ali i svim onim drugim raznovrsnim mjerama koje moraju biti onda bar ako ne taksativno, onda skupno skupno kumulativno u pojedinoj normi navedene da se zna na koji način se te mjere donose. Jednako tako ovdje vidimo i to je predstavnik Vlade posebno apostrofirao da ovaj zakon donosi i kaznene norme. Nije normalno. Dakle i nomotehnički sasvim nije uredu da vi propisujete najprije novčanu kaznu, a onda alternativno i onda kaznu zatvora, pa onda onako otprilike đuture do 5 godina. koja to norma ima? Novčana kazna ili kazna zakona do 5 godina. Ali ja se ne čudim, ovo nije samo materija Ministarstva vanjskih poslova, ovaj zakon je trebao napraviti u uskoj suradnji sa Ministarstvom pravosuđa. je nije moguće da nomotehnički ovako. I postavlja se pitanje, jel' vi ovo unosite kazneno djelo ovdje? Pa kazneno djelo mora biti propisano u kaznenom zakonu. Istina postoje slučajevi da se kaznena djela nalaze i u nekim drugim zakonima, ali onda morate imati inkriminaciju. Ne možete reći tko ne postupi po odluci Vlade ići će u zatvor 5 godina. Tko će to suditi? Hoće to suditi upravna tijela, hoće suditi prekršajna, Vlada. Evo kaže gospodin Hebrang pa mogla bi se iz ovoga izuzet da će Vlada odlučivati da netko ide u zatvor, a to mislim da shvatili ste postupak. Dobro je, pa i to je odgovor, ali se onda postavlja pitanje, kome će Vlada odgovarati? Pa ima tu nečega što vi ovdje i dobacujete meni. Dakle, ovo su ozbiljne primjedbe da je kazna zatvora od 5 godina zapriječena, da se ne zna zbog čega, a imate temeljno načelo modernog kaznenog prava koji datira još od 18. stoljeća … /Nema stoljeća … /Nema prijevoda./ … dakle nema kaznenog djela ako nije ono određeno kao inkriminacija i za koji je predviđena određena kazna, a kazna nikad još u povijesti ne samo Hrvatske, Hrvatske, nego ne znam kojeg prava nije bila na ovakav način predviđena. Dakle, novčana kazna ili kazna zatvora od 5 godina. Ali dakle kao što je norma 15, članka 15. tako su i sve ostale. Dakle, izražavamo ozbiljnu zabrinutost da će išta od ovog zakona biti primjenjivo iz jednostavnog razloga kako je postavljeno nije ga ni moguće primijeniti.

Hvala lijepo uvaženim zastupnicima. Ono što bi trebalo razlučiti kod ovog zakona, a to je njegovo ime. Dakle, to je Zakon o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja. Dakle, radi se o međunarodnim mjerama koje su donijele međunarodne institucije organizacije i radi se o njihovoj primjeni unutar hrvatskog zakonodavstva. Mi možemo govoriti o tome jeli to najsretniji izraz, jer mogu biti restriktivne mjere, mogu biti mjere ograničavanja, mogu ako hoćete biti sankcije, jer o tome se i radi. Dakle, odluke o kojima se ovdje postavilo pitanje donosi recimo rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili donosi Europska unija kao zajedničko stajalište, a mi ovim zakonom i tu je sada razlika, odnosno možda je to razlog nekakvog nerazumijevanja. Mi ne donosimo odluke, mi ne donosimo liste, ne određujemo mi o kome se tu radi. To je odluka primjenjuju nadležna tijela Republike Hrvatske, a Vlada svojom odlukom primjenjuje odluku Europske unije ili odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da može tu sankciju primijeniti unutar hrvatskog pravnog sustava. Dakle, molim. … Evo upravo se radi o tome, sve stoji. Dakle, u uvodnom dijelu je opisano da se radi i što su mjere ograničavanja, zatim kakve one mogu biti, što je imovina u smislu zamrzavanja u smislu ovog zakona, zatim što Vlada Republike Hrvatske radi kad kad dakle neka međunarodna organizacija koje smo mi član da li Vijeće sigurnosti, da li Europska unija donese takvu odluku. I da se razumijemo, ne da nas ovaj zakon može dovesti u kontradikciju sa dobrom praksom unutar Europske unije. Ovo je zakon koji je rađen prema zakonu zemalja koje su ušle u Europsku načinu na koji evo ako hoćete konkretno jedna Slovenija, jedna Slovačka ili ne znam koje smo sve zakone imali u vidu primjenjuju Odluku Europske unije o mjerama ograničenja. Dakle, ne radi se tu o nečemu što se pa i ne samo nužno nego nešto se događa na ulicama Hrvatske. Radi se o tome da mi zapravo se ovim stavljamo u funkciju međunarodnih napora u nošenju sa pitanjem međunarodnog terorizma, nositelja međunarodnog kriminala. Nije to dio ovih zakona koji se u Hrvatskoj spominju u kontekstu reforme pravosuđa i tome slično. Ovo je primjena sankcija Vijeća sigurnosti, ovo je primjena sankcija Europske unije koja te sankcije zove restriktivne mjere u hrvatski pravni sustav. Dakle, mi ne analiziramo uzroke zašto je netko na listi, to je odluka koja se donosi to sam rekao u uvodnom slovu dakle konsenzusom zemalja članica kroz proceduru donošenja odluka kako se već odluke donose u Europskoj uniji. Europska unija je usvojila tu odluku i automatski ta odluka postaje nešto što moraju primijeniti sve članice Europske unije, da li imovinu, da li spriječiti ulazak na teritorij Europske unije i tome slično. Hrvatska u tom kontekstu se već sada u ovoj fazi želi prilagoditi i dobroj praksi i zakonodavstvu Europske unije i tu je cijela filozofija. A ako smijem gospodine potpredsjedniče samo kazati, zahvaliti na primjedbama gospodina uvaženog zastupnika Dorića. Vidite, praksa donošenja tih rezolucija je upravo dovela do toga da se smanjuje rok u kojem se arhiviraju ti podaci odnosno čuvaju. U ovom trenutku europski prosjek je tri godine. Primjerice, Slovenija ima tri godine prosjek a već ima pripremljenu izmjenu čuvanja tih podataka na jednu godinu. Zbog toga smo mi i zbog naše specifičnosti, ajmo reći tako išli na jedan rok koji je iznad pa možemo reći i više od 50% iznad prosjeka Europske unije ali nismo opet htjeli ići na deset godina. Mislimo da nema nema dovoljno razloga za to a i kazao sam na početku intencija je svih ovih mjera da one budu podložne reviziji da ako hoćete da možemo nagraditi nekoga tko se u prošlosti bavio bavio nekim nedozvoljenim radnjama pa je onda odlučio poslovati legalno. To je u konačnici intencija cijelog niza odredbi europske vanjske, zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja se bavi i koja je zapravo političko-pravni okvir za pitanje restriktivnih mjera. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Nastojat ću skratiti i ne ponavljati već rečeno, ali evo ipak u ime kluba HSS-a dati i iznijeti određene stavove vezane za potporu ovome prijedlogu zakona. Prijedlogom ovog zakona Republika Hrvatska se pridružuje naporima Međunarodne zajednice, Ujedinjenih naroda, Europske unije ali i drugim međunarodnim organizacijama kojima se Republika Hrvatska želi pridružiti ili im je već član a da na području međunarodnih mjera ograničavanja još jasnije formulira odlučnost u cilju uvođenja učinkovitih mehanizama kontrole. Naime, u uvjetima svjetskih globalizacijskih procesa i slobodnog tržišta dosljednom primjenom međunarodnih mjera ograničavanja sprječava se ili ograničava kretanje određenih roba, ljudi i imovine u slučajevima koji mogu dovesti do ugrožavanja sigurnosti na međunarodnoj razini a istovremeno osnažuju vanjsko-politički interesi i nacionalna sigurnost građana Republike Hrvatske. Također, prijedlogom zakona jasnije se definiraju raznovrsna razgraničenja prema pojedinim državama odnosno njenim fizičkim i pravnim osobama te se čini značajan iskorak u daljnjoj prilagodbi hrvatskog zakonodavstva europskim standardima. Zakon će inače predstavlja i pravni okvir za daljnju dogradnju zakonodavnog okvira potrebnog za učinkovitu primjenu i uporabu modernih učinkovitih mjera koje su usmjerene na različite subjekte po pitanjima gospodarskih sankcija, zabrane uvoza i izvoza oružja i druge vojne opreme, roba s dvojnom namjenom koja bi mogla poslužiti izradi oružja za masovno uništenje, financijske sankcije koje mogu uključivati zamrzavanje financijskih sredstava do pljenidbe imovine do zabrane poslovanja s pojedinim bankama odnosno drugim financijskim institucijama. Također i ograničenje ulaska odnosno prolaska kroz zemlju imenom i prezimenom navedenih osoba. U postupku prilagodbe standardima na ovom području predlažu se odredbe koje bi nadležnim tijelima i institucijama trebale stvoriti preduvjet za učinkovitiju provedbu zakona. Pri tome se na primjer pojašnjava značenje temeljnih pojmova koji se koriste u zakonu a koji se terminološki usklađuju i s propisima koje smo nedavno raspravili i izglasali u ovom parlamentu a mislim prije svega na Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Definira se ustroj ovlasti, način i pravila djelovanja stalne koordinacijske skupine Vlade Republike Hrvatske za praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja za praćenje i koordinaciju primjene mjera ograničavanja iz zakona, uspostavlja se zbirka podataka o mjerama ograničavanja fizičkim i pravnim osobama kao i drugim subjektima na koje će se mjere ograničavanja odnositi, utvrđuju se obaveze fizičkih i pravnih osoba za izravnu primjenu mjera ograničavanje u njihovu djelokrugu te propisuju kaznene odredbe i ostale druge odredbe koje pomažu provođenju zakona. Na kraju naše rasprave želimo reći da će Hrvatska seljačka stranka podržati tekst prijedloga zakona jer će se na taj način dati doprinos s ciljem usklađivanja interesa s našim međunarodnim partnerima kao i jačanje sigurnosti građana Republike Hrvatske. S tim u vezi nadamo se da će državna tijela i institucije nadležne za provedbu odredbi ovog zakona dati svoj puni doprinos u cilju učinkovite provedbe ovog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvažena zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa evo u svom uvodnom izlaganju državni tajnik je vrlo iscrpno i ja mislim sveobuhvatno govorio o sigurnosnim izazovima koji su danas veći veći možda nego ikada, drugačiji nego ikada, izazovniji nego ikada ali je govorio i o tome kakav će geopolitički položaj Hrvatska imati vjeruje u skoroj budućnosti što zapravo definira i neke nove zahtjeve koji se stavljaju pred našu zemlju. Pitanja vezana uz sigurnost a time zapravo i međunarodnu sigurnost na vrhu su liste prioriteta svih demokratskih država svijeta i ono što se pokazalo u praksi je da su na tom planu međunarodne mjere ograničavanja se pokazale jedan, kao jedan od, ali jedan vrlo koristan mehanizam. Pokazale su se učinkovite u nizu, u nizu stvari, kontrolu, kod kontrole naoružanja, kod sprečavanja širenja oružja masovnog uništenja, sprečavanja financiranja terorističkih organizacija ali i samih nekih država i njihovih institucija koje ne poštuju međunarodne dogovore. Stoga je i Republika Hrvatska u kontekstu njezine vlastite sigurnosti, ali i njezinih odgovornosti kao članice Ujedinjenih naroda, nemojmo zaboraviti da je Hrvatska trenutno jedna od nestalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i vrlo brzo će i predsjedati tim tijelom, da je Hrvatska buduća članica raznih organizacija Europske unije kojih se zapravo tiče primjena ovih mjera, ali u nekom smislu i NATO, Australske skupine i nekih drugih organizacija koje se između ostalog i pitanjima međunarodne sigurnosti. Stoga je iznimno važno za Hrvatsku imati zakonski okvir, kvalitetan okvir za provedbu ovih navedenih mjera. Hrvatska je to pitanje prvi puta posebnim zakonskim tekstom regulirala 2004. godine međutim u praksi se pokazalo da su određene mjere bile manjkave, da nisu omogućavale brzu i učinkovitu provedbu mjera. Stoga se upravo te stvari nastoje ovim zakonskim prijedlogom napraviti boljima da se područje međunarodnih restriktivnih mjera uredi na način da se jasnije definiraju nadležnosti pojedinih ministarstava u pogledu provedbe i nadzora ali i da se stipuliraju kaznene i prekršajne odredbe koje u ranijem tekstu nisu postojale. Vjerujem da će ovaj zakon omogućiti da se na najbolji mogući način u Hrvatskoj provode odgovarajuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, autonomne mjere Europske unije te međunarodne restriktivne mjere drugih organizacija kojih je Republika Hrvatska danas članica ili kojih će u budućnosti postati članicom. U kontekstu pregovora Republike Hrvatske o punopravnom članstvu u Europskoj uniji ova materija regulirana je područjem pravne stečevine u poglavlju 31. zajednička, vanjska i sigurnosna politika a Hrvatska već trenutno kao država kandidat i buduća punopravna članica do stupanja u članstvo donosit će i donosi pojedinačne odluke Vlade o uvođenju pojedinih takvih mjera. Po ulasku u Europsku uniju primjenjivat će se izravno sukladno odredbama pravne stečevine. I zaključno budući da se radi o prijedlogu zakona koji pridonosi sigurnosti, prije svega sigurnosti dakle sigurnosti unutar zemlje ali i sigurnosti na međunarodnom planu, ali isto tako da je to još jedan od zakona kojim ćemo učiniti jedan dodatni korak korak na planu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije podržavam donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Gospodin državni tajnik zaključno izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja bih se ako mi dopustite zahvalio svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na njihovim diskusijama i zaključno bih htio iz razloga da ne bi bilo što ostalo nejasno odnosno u zraku u ovoj diskusiji ponovio. Radi se o međunarodnim mjerama, mjerama koje donose međunarodne organizacije i institucije kojih je Hrvatska član. Ovim zakonom mi provodimo te mjere i uvodimo ih u pravni sustav Republike Hrvatske. Dakle Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o primjeni tih međunarodnih mjera ograničenja ili restriktivnih mjera ili sankcija u pravni sustav Republike Hrvatske. Bilo je pitanja tko provodi? Provode sve fizičke i pravne osobe u skladu sa poslovima iz njihove nadležnosti, članak 10. ovog zakona. I ono dodatno čime se ovaj zakon bavi to je, propisane su sankcije u slučaju da netko u Republici Hrvatskoj bilo pravna, bilo fizička osoba krši odredbe međunarodno preuzetih obveza od strane Vlade Republike Hrvatske kao što je kazala uvažena kolegica Burić-Pejčinović. To je zakon koji vrijedi do ulaska u Europsku uniju, a onda ionako postajemo sastavni dio pravne stečevine i direktne primjene europskih odluka u sustav, pravni sustav Republike Hrvatske. Ja vam zahvaljujem na pozornosti gospodine potpredsjedniče. Hvala vam lijepo. Ovime i zaključujem 4. točku. Glasovat će se kada se za to steknu uvjeti. A s obzirom na vrijeme ovime ćemo privesti kraju današnje zasjedanje koje je bilo i radno i aktivno i konstruktivno. Sutra u pola 10 ili predsjednik Luka bi rekao u 9 i po. Nastavljamo s točkom 7. utvrđenom a to je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći, prvo čitanje. Predlagatelj Klub zastupnika SDP-a. I želim vam nastavak, ugodan nastavak večeri. Hvala.